13. izvanrednu sjednicu sa točkom 6. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove, hitni postupak, P.Z. br. 417 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste u pretince. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku. Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. podnositi do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun. Izvješća ste primili na sjednice. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno? Da. Zdravko Marić, državni tajnik u Ministarstvu financija. Izvolite. **Marić, Zdravko** Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Dame i gospodo zastupnici. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove, ovim predloženim zakonom odnosno njegovim izmjenama uređuje se plaćanje posebnog poreza na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove koji se uvoze ili proizvode i prodaju u Republici Hrvatskoj, a isto tako se uređuje i plaćanje posebnog poreza na promet upotrebljavanih osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova koji kupuju ili stječu pravne ili fizičke osobe. Što se mijenja, koje su najvažnije izmjene? Prije svega, dakle u smislu oporezivanja posebnim porezom na plovila i zrakoplove, do sada je porezna osnovica za plovila bila dužina izražena u metrima, a za zrakoplove broj sjedala. Ovim izmjenama zakona izjednačeni su kriteriji oporezivanja s osobnim automobilima i motociklima, te se porezna osnovica sada utvrđuje prema vrijednosti. Poreznu osnovicu čini prodajna cijena, naravno bez poreza na dodanu vrijednost koji dolazi na kraju, odnosno pri uvozu carinska osnovica uvećana za iznos carine. Dakle, količinski pokazatelji se zamjenjuju vrijednosnim. Predloženim izmjenama zakona također dodani su novi cjenovni razredi s pripadajućim visinama posebnog poreza. Pri tome napominjem dakle da je do sada zadnji razred bio iznad 350 tisuća kuna, no sada se uvode i tri dodatna razreda, pri čemu je zadnji iznad 500 tisuća. Prema ovim izmjenama dakle na osnovicu odnosno prodajnu cijenu između 350 i 400 tisuća kuna, posebni porez iznosi u fiksnom iznosu 98 tisuća i 48% na iznos preko 350. Sljedeći razred između 400 i 450 tisuća, pri čemu se plaća fiksni iznos od 122 tisuće kuna plus 53% na iznos preko 400 tisuća kuna. Treći dodani razred je između 450 i 500 tisuća pri čemu se fiksni iznos posebnog poreza iznosi 148,5 tisuća kuna, 58% na iznos preko 450 tisuće. I konačno posljednji razred na sve vrijednosti odnosno na sve osnovice p preko 500 tisuća kuna plaća se u fiksnom iznosu 177,5 tisuća kuna plus 63% na iznos preko 500 tisuća. Također ovim zakonom predlaže se naknadno plaćanje posebnog poreza na uvećanu vrijednost plovila do koje je došlo zbog toga što u trenutku uvoza, odnosno isporuke plovila isti nije imalo ugrađeni ili neugrađeni ili izvanbrodski motor. Znači, imalo je recimo motor snage manje od motora kojeg naknadno ugrađuje na predmetno predmetno plovilo. Posebni porez će se plaćati i prije registracije plovila, tako da registracija neće biti moguća bez dokaza o plaćenom posebnom porezu. Isto tako, bitno je spomenuti da je popravljena, odnosno možemo reći i promijenjena definicija predmeta oporezivanja novih osobnih automobila i motocikala koja se uvoze, te tako usklađena s carinskim propisom. Novim osobnim automobilom odnosno motociklom smatra se onaj automobil i motocikl koji nikada nije bio registriran, pri čemu godina proizvodnje nije važna. Vi znate da u dosadašnjemu, postojećem zakonu imali smo onih godinu dana. Time bi se prilikom uvoza novog osobnog automobila i motocikla, ako je isti već bio registriran, plaćao posebni porez kao na upotrebljavano vozilo. Dakle, visina posebnog poreza bi se utvrdila kao za novi automobil odnosno motocikl, te uvećala za 50%, odnosno za osobne automobile obujma cilindra preko 1600 kubičnih cm i za motocikle obujma cilindra preko 250 kubičnih cm za 100%. Isto tako, u konačnici ovim zakonom smo i izmijenili, odnosno predlažemo izmjenu u smislu povećanja visine novčanih kazni za učinjene prekršaje. Donja granica kazni s dosadašnjih 500 kuna povećava se na 5 tisuća, a gornja s 50 tisuća na 500 Ovim zakonom možemo u konačnici reći, dakle ono što se želi postići to je prije svega izjednačavanje kriterija oporezivanja, dakle između automobila, motocikala, plovila i zrakoplova, isto tako oporezivanje prema ekonomskoj snazi obveznika, a između ostalog i povećanjem ovih visina novčanih kazni možemo računati i nešto veći očekivani fiskalni učinak. U samom obrazloženju mi smo naveli dakle da je očekivani učinak na godišnjoj razini oko 150 milijuna kuna. Hvala lijepo.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 Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je na 38. sjednici održanoj 27. srpnja 2009. godine Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove, s konačnim prijedlogom zakon i to kao matično radno tijelo. Uvodno je predstavnik Vlade Republike Hrvatske istaknuo da se prijedlog izmjena ovog zakona odnosi na određene izmjene visine posebnog poreza, oporezivanje novih i upotrebljavanih osobnih automobila i motocikala, te plovila i zrakoplova. Izjednačavaju se kriteriji oporezivanja plovila i zrakoplova s osobnim automobila i motociklima, te se porezna osnovica sada utvrđuje prema vrijednosti, a ne više prema dužini plovila, odnosno prema broju sjedala kao što je bilo prije za zrakoplove. Fizički pokazatelji se zamjenjuju vrijednosnima, čime je podignut stupanj pravednosti oporezivanja, odnosno dodatno je pojačan karakter oporezivanja prema ekonomskoj snazi. Predlaže se i povećanje visine novčanih kazni za učinjene prekršaje, a provođenjem ovog zakona očekuje se povećanje prihoda u državnom proračunu do 150 milijuna kuna godišnje, a 30 milijuna kuna u 2009. godini. Na Odboru za financije i državni proračun pohvaljena je nova izrada ovog prijedloga izmjena zakona, posebice stoga što se mijenja osnovica, što je uzeta u obzir racionalna osnovica, vrijednost, a ne dužina plovila i što su se uvele nove stupnjevane tarife, posebice kad je fiksna naknada u pitanju, ali i ono najnovije što je najvažnije, a to su kazne za nepoštivanje u slučaju prekršaja. Odbor za financije i proračun Hrvatskog sabora podržao je prijedlog Vlade Republike Hrvatske da se ovaj zakon donese po hitnom postupku i odlučio je većinom glasova, 7 za, 2 protiv predložiti donošenje Zakona o izmjenama Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove. Hvala lijepa. **Bebić, Luka U ime kluba SDP-a, gospođa zastupnica Nadica Jelaš. Izvolite.

izvršili usklađivanje hrvatskog trošarinskog zakonodavstva s istovjetnim zakonodavstvom Europske unije, ali samo vezano za alkohol i alkoholna pića, duhanske proizvode, energente i električnu energiju, dakle za one proizvode koji se trošarinski oporezuju i u Uz nabrojene proizvode Hrvatska ubire trošarine, dakle ili posebne poreze i na kavu, luksuzne proizvode, bezalkoholna pića, osobne automobile i druga motorna vozila te na plovila i zrakoplove, za razliku od Europske unije koja na te proizvode ne ubire trošarine. Danas raspravljamo o zakonskom prijedlogu kojim bi se povećale trošarine na automobile i ostala motorna vozila te na plovila i zrakoplove kao o jednoj od, kako ju je predlagač nazvao, antirecesijskih mjera, a budući da je riječ o antirecesijskoj mjeri, onda se i ovaj zakon donosi po hitnom postupku. Koliko može biti povećanje poreza antirecesijska mjera, o tome smo govorili jučer kad smo raspravljali o Zakonu o PDV-u jer kad se poveća porez raste i cijena, a posljedica je suzdržavanje od kupnje. Smanjenje prodaje pak ima za posljedicu smanjenje prihoda u državnom proračunu. Bili kako bilo, primjenom ovog zakona očekuje se određeni fiskalni učinak. Prema procjenama kako je rekao državni tajnik, u državnu bi se kasu trebalo oprihodovati dodatnih 150 milijuna kuna godišnje. Učinkovitosti primjene ovog zakona trebalo bi doprinijeti i bitno povećanje visine novčanih kazni. Kad kažem bitno povećanje, onda napominjem da je riječ o tome da su kazne uglavnom udeseterostručene pa će i to uz učinak restriktivnosti pridonijeti povećanju proračunskih prihoda države. Kad već govorim o fiskalnim efektima primjene ovog zakona, moram reći da su prihodi od trošarina na automobile u prvom tromjesečju ove godine smanjeni čak za 41% u odnosu naravno na istovjetne prihode ostvarene u prvom tromjesečju 2008. godine pa je zasigurno ova činjenica jedan od razloga zbog koje se išlo na izmjene ovog zakona. Naime, cilj ovih izmjena je veći stupanj oporezivanja, odnosno oporezivanje prema ekonomskoj snazi obveznika, a to znači da bi kupci skupljih automobila, motocikala, plovila i zrakoplova plaćali dakako i veći porez. I samo ukratko o sadržaju ovih zakonskih izmjena. Prije svega, novi osobni automobili i motocikli koji se uvoze definirani su kao predmet oporezivanja prema carinskim propisima na način da se novim osobnim automobilom, odnosno motociklom smatra onaj automobil ili motocikl koji nikada nije bio registriran i pri čemu dakako godina proizvodnje nije važna, odnosno nema utjecaja. Dalje, izvršeno je izjednačavanje poreznih osnovica svih predmeta oporezivanja. Znači i automobila i motocikala i plovila i zrakoplova i to kako tuzemnih, tako i uvoznih prema njihovoj vrijednosti. Do sada su naime postojale razlike u poreznoj osnovici kod plovila obzirom na dužinu, a kod zrakoplova obzirom na broj sjedala. Tako poreznu osnovicu za obračun posebnog poreza predstavlja prodajna cijena bez PDV-a ako je riječ o tuzemnom predmetu oporezivanja, a carinska vrijednost uvećana za iznos carine, ako je riječ u uvezenom predmetu oporezivanja. Posebni porez na sve predmete oporezivanja plaća se u fiksnom iznosu prema cjenovnim razredima, s tim da su ovim zakonskim prijedlogom dodane i nove cjenovne kategorije s povećanim vrijednostima kao i postoci od iznosa dijela cijene predmeta oporezivanja iznad gornje granice prethodnoga cjenovnoga razreda. Vezano za plovila, propisano je da se trošarina mora naknadno obračunati na dodanu uvećanu vrijednost plovila koja u trenutku uvoza, odnosno isporuke nisu imala ugrađen motor ili pak je ugrađeni motor imao manju manju snagu od onoga koji je naknadno ugrađen. Bez plaćenog posebnog poreza nije moguće izvršiti registraciju plovila. Ovdje je važno naglasiti da su od plaćanja posebnog poreza oslobođeni osobni automobili i motocikli na električni pogon. Na kraju samo napomena da odredba o plaćanju posebnog poreza na promet upotrebljavanih, dakle starih automobila i ostalih motornih vozila te plovila i zrakoplova nije mijenjana, dakle na upotrebljavane automobile, motocikle, brodove, jahte, čamce i zrakoplove i nadalje će se plaćati trošarina od 5%. Zbog činjenice da ovaj zakonski prijedlog pojednostavljuje naplatu posebnog poreza na automobile, motocikle, plovila i zrakoplove kroz povećanu visinu novčanih kazni osigurava jaču disciplinu i učinkovitiju primjenu zakona. I na posljetku ono što je najvažnije u ovim kriznim vremenima, naglašava princip oporezivanja prema ekonomskoj snazi obveznika. Eto, to su razlozi zbog kojih će klub SDP-a podržati ovaj zakon. Hvala. Hvala. U ime kluba HNS-a, gospodin zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. Uvaženi gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Zakon o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove koji imamo danas na klupama i kojeg mijenjamo spada uz brojne druge zakone u zakone tipa ementaler. Naime, taj zakon je pun rupa. Vidimo da kroz te rupe je curilo godišnje 150 milijuna kuna te je toliko manje ulazilo u proračun zbog onoga što je stajalo u tom zakonu i omogućavalo da se izbjegava plaćanje poreza. Ja bih vas pokušao samo upitati kolegice i kolege za koga su ostavljene te rupe? Kako se plaćao porez? Porez za plovila po dužnom metru plovila. Znači ribarica od 15 metara i luksuzna jahta od 15 metara, ista osnova. Da li je to ostavljeno zato da bi olakšali radnicima 3. maja da lakše dođu do plovila? Avioni. Kako su se oporezivali? Četverosjed poljoprivredni i superluksuzni s kojim se tajkun vozi u Dubai plaćaju isti porez. Da li je to zato da bi slavonski poljoprivrednici mogli lakše doći do poljoprivrednih aviona, da mogu špricati svoja poljoprivredna dobra? Kolegice i kolege, no vidimo da Vlada jako dobro zna koji su to ementaler zakoni i kad voda dođe do grla izvlače se iz ladice upravo ti ementaler zakoni i krpaju se rupe. Jasno da će učinak ove godine i slijedeće godine od ovoga zakona biti znatno manji u godinama recesije u odnosu na razdoblje od prije 3, 4 ili 5 godina. Tad bi to bilo 150, možda i više 200, 250 milijona kuna, jasno za proračun, no tada je trebalo pomagati jasno svoje prijatelje, nećake, tajkune koji financiraju ove ili one političke opcije, a sada treba spašavati proračun i kroz to jasno i svoje fotelje. Kolegice i kolege, nama ne preostaje ništa drugo nego podržati ovaj zakon. Čuli smo i od kolega iz SDP-a, i oni će to učiniti, ali je i žalosno da ovaj zakon dolazi na naše klupe u srpnju 2009. godine na izvanrednoj sjednici, ponavljam, kada je voda došla do grla. Tako se ne radi. To nije dobro. Postoje čak i takve rupe koje su omogućavale nekome da dođe do svoje jahte, da kompletno izbjegne te je kupio posebno korito, uvezao ga i onda je dogradio kabinu i motor u Hrvatsku i pojeo vuk magare. Ovakvih ementaler zakona će vjerojatno slijedećih nekoliko mjeseci biti veliki broj na našim klupama. Građani će konačno vidjeti kako se radilo kome su se ti zakoni prilagođavali, čijim potrebama, da li potrebama građana ili nekoga drugoga. Dakle klub HNS-a podržat će zakon, ali smo žalosni zbog toga da on dolazi na naše klupe tek sada na izvanrednoj sjednici Hrvatskog sabora u srpnju ove godine. U ime kluba HDZ-a, gospodin zastupnik Željko Turk. Izvolite.

Evo pred nama je dakle još jedan zakon koji je direktno vezan i uz zadnji rebalans državnoga proračuna koji je bio na saborskim klupama u raspravi ovaj tjedan, a čije donošenje očekujemo do kraja tjedna, te shodno tome on je vezan i na određeni …/Govornik se ne razumije./… mjere aktivnosti kojim se ovim rebalansom usklađuje dio prihodovne i rashodovne strane, te shodno tome jedan je od prije svega četiri konkretnih mjera koje su uz ovaj rebalans i urađene. Pa samo da podsjetim da su te mjere vezane na uvođenje posebnog poreza na plaću, mirovine i na druge primitke, da je vezan uz naknade za pružanje usluga u elektroničkim komunikacijama, da su vezane uz Zakon uz povećanje PDV-a, te dakle konačno i kao ova tema o kojoj sada govorimo, vezano na izjednačavanje kriterija oporezivanja plovila i zrakoplova sa osobnim automobilima i motociklima koji je i tema o kojoj ovog momenta i ja govorim. I odmah da na početku kažem u okviru radnih materijala i prijedloga da je ovaj zakon i predviđen upravo da ide i progresivno prema, usuđujem se reći kupovnoj moći, a prije svega i prema vrijednosti plovila automobila ili motocikala, te na taj način i pogađa one koji su bogatiji te na taj način možemo i o njemu se i pozitivno odrediti. Svakako da prije svega prijedlog izmjena odnosi na određene izmjene visine posebnog poreza pri oporezivanju, kako novih tako i upotrebljavanih osobnih automobila, motocikala, te plovila i zrakoplova propisanih člankom 6. Zakona o posebnim porezima. Dakle, kao što su i moji prethodnici rekli u skladu s ovim prijedlogom zakona kriteriji oporezivanja plovila čija se porezna osnovica utvrđivala prema dužini izraženoj u metrima i zrakoplova čija se porezna osnovica utvrđivala brojem sjedala izjednačena su pa se porezna osnovica za sve navedene proizvode sada utvrđuje prema njihovoj vrijednosti. Ono što još valja reći da se taj posebni porez plaća u fiksnom iznosu, utvrđenoj prema pripadnosti oporezivanja pojedinim …/Govornik se ne razumije./… odnosno osnovici, te su prošireni dodavanjem povećanih vrijednosti i propisanog postotka na iznos cijene oporezivanja koji prelaze donju granicu određenog cjenovnog razreda. Ovdje je bitno spomenuti i novu definiciju novih osobnih automobila i motocikala koja se vrši na osnovu carinskih propisa sukladno kojima je novi osobni automobil i motocikl uvezen, a svakako onaj automobil i motocikl smatra se kao predmet oporezivanja koji do sada i nikada nije bio registriran, pri čemu godina proizvodnje nije od posebnog i bitnoga značaja. Bitno je još jedanput svakako napomenuti da je tim navedenim izmjenama se dodatno pojačava oporezivanje prema ekonomskoj snazi obveznika. To znači da kupci navedenih dobara od motocikala pa do plovila, kako u relativnom i u apsolutnom iznosu, ono što se kupuje skuplje snosi, i ti porezni obveznici snose i veći porezni teret. I dakle ekonomska snaga time dolazi posebno do izražaja, te na taj način i upravo ekonomski jače pravne i fizičke osobe plaćaju i veće obaveze. Također kada govorimo o prihodovnoj i rashodnoj strani proračuna, a zbog čega jednim dijelom i ovaj zakon ovdje kao prijedlog, Ministarstvo financija premdijeva da u okviru prihodovne strane proračuna očekuje se godišnji priliv od otprilike 150 milijuna kuna u porastu, dakle govoreći kroz jednogodišnje razdoblje. Svakako kada je riječ o plovilima onda je dakle komentar je bitno reći da se uređenje plaćanja posebnog poreza, posebno uređuju za plovila koja nemaju ugrađen motor nemaju ugrađeni izvanbrodski motor, a u okviru odnosno u vremenu samog uvoza, odnosno isporuka, te se na takova plovila naknadno obračunava i plaća posebni porez kod prve registracije, kod nadležne carinarnice što znači da bez tako plaćenog poreza nije moguće niti registrirati samo takovo plovilo. Svakako da je dodatno ovim zakonom pobliže i objašnjen sam predmet oporezivanja od samih osobnih automobila, motocikala pa do plovila te se na nedvosmisleno jasan način točno i kvalitetno objašnjava sam predmet oporezivanja, te na poseban način objašnjava i sama porezna porezna osnovica gdje se konstatira da je sama prodajna cijena porezna osnovica posebnog poreza na promet automobila i motocikala. A sama prodajna cijena u smislu ovog zakona je cijena bez poreza na dodanu vrijednost, a pri samom uvozu porezna osnovica je carinska osnova koja je uvećana za iznos carina. Svakako da na kraju ili pri kraju konstatiramo da je primijećeno da kod obrade ove teme su nedovoljno visoke i kaznene odredbe koje su prije svega imaju dvije bitne karakteristike. Dakle jedna je na taj način discipliniranje poreznih obveznika kod navedenih dobara, prije svega mislimo na plovila u kojima je do sada bio posvemašnji nered kako kod samog uvoza registracija, a jednim dijelom kod korištenja posebno u onim crnih čarterima i slično. Te je na taj način se ovako višestruko povećanim kaznenim odredbama želi uvesti reda u kako kako nabavu tako i registraciju navedenih vozila od automobila pa do plovila i brodova. Te na taj način mislim da kvalitetno utječe jednim manjim dijelom na punjenje samog proračuna. Imajući u vidu da i donošenje ovog zakona je i direktne sveze i sa rebalansom proračuna osjeti se sa njegovom prihodovnom stranom. Mogu konstatirati da će klub Hrvatske demokratske zajednice podržati donošenje ovoga zakona. Hvala.

zašto su tako blage ove kaznene odredbe? Pa zašto bi kažnjavali elitu. Njih se ne smije dirati. Sirotinju koja bi radila nedjeljom, e njima je trebalo derati kožu. derati kožu. Onima koji zapale jednu cigaretu u nekom ugostiteljskom objektu i njih treba kažnjavati, ali oni koji švercaju na jahtama itd. njih treba jasno poštedjeti. Tko plaća ove posebne namete o kojima je nekoliko dana već riječi u ovome Domu? Pa jasno da će te krizne poreze plaćati hrvatska sirotinja, a s druge strane tko neće platiti te poreze neće ih platiti elita. Tko plaća ove poreze? Evo vidimo. Onih 2% na plaću 720 tisuća 167 radnika plus 247 tisuća 323 penzionera.

tim kaznenim porezom svejedno biti će obuhvaćeno plus 4,5 milijuna ljudi Republike Hrvatske koji će plaćati 1% veći PDV. E sada, znači možemo reći da te krizne poreze plaća većina radnika, sada će platiti lokalna samouprava i nezaposleni i umirovljenici, a neće plaćati te posebne poreze recimo dioničari na prodajne udjele, menadžere na prodaju igrača, kupci skupocjenih jahti, limuzina, aviona jer će im se taj porez o kojem je danas ovdje riječ odbiti, umjetnici koji na recimo na TV sapunicama zarađuju milijune kuna koji kupuju vile po Istri i drugdje, svećenici također ni oni, jer ne primaju plaću, već primaju naknadu i tome slično. Ja razumijem prilike kakve su u Hrvatskoj, tonemo i onda je razumljivo isto tako da se uvode neki novi porezi. Pa tako recimo porezom na plaće i mirovine i druge primitke tu bi trebalo u ovoj godini donijeti proračunu 755 milijuna kuna, u godini koja je pred nama negdje oko 2 milijuna kuna, povećanjem stope PDV-a na 23% u 2009. proračunu će donijeti negdje oko 500 milijuna kuna, godišnji efekt je milijardu i pol milijuna kuna, izmjenama Zakona o trošarina na automobile, zrakoplove, plovila to je ovaj zakon o kojem je sada riječ. Do kraja godine tu bi se moglo uprihodovati negdje oko 30 milijuna kuna, na godišnjoj razini oko 150 milijuna kuna. Naknada za nezaposlene recimo u lipnju se broj korisnika povećao 22%. Ako se Vlada odlučila smanjiti naknadu što je sramotno, ušteda će biti 15 milijuna kuna u ovoj godini. Ukupan trošak znači naknade smanjuju se na godišnjoj razini za 127 milijuna kuna, na jednu milijardu i 80 milijuna kuna. I da ne nabrajam dalje. Ono o čemu je kasnije riječ, to je potpora za očuvanje radnih mjesta. Tu će iz proračuna trebati izdvojiti 200 milijuna kuna. I to je sigurno ova naknada dobra stvar. Ja sebi stalno postavljam pitanje kako je moguće da u jednoj Hrvatskoj stalno idemo prema dole a rekoh za ovom govornicom pred nekoliko dana da je jedna mala Crna Gora a mi sebe nazivamo liderom zapadnog Balkana. Znači, u toj Crnoj Gori mirovina je ove godine išla dva puta gore, najprije 3% pa sada još nekih 2 i nešto posto. To je znači negdje u prvoj polovici godine 6 do 7%. U Hrvatskoj ide penzija dole. Kako je to moguće? Evo sada i jedna Srbija se počela zauzimati za hrvatski pristup Europskoj uniji i sad vidimo koliko smo mi i oni vjerodostojni da ne govorim dalje. No, pustimo sada to kamo sve to ide. Ja imam dojam da su pred nama možda i parlamentarni izbori prije nego će se dogoditi predsjednički izbori, ali o tome možda jednom drugom prilikom.

Jasno, ako se to dogodi onda opozicija taj izazov mora prihvatiti i nanovo treba početi graditi tu hrvatsku kuću jer zašto bi bilo vama gospodo u HDZ-u teško voditi Vladu a opoziciji tobože lako. Kad je tako teško voditi Vladu zašto svi se grozničavo bore da vode ovu državu. Znači, kako graditi tu hrvatsku kuću iz početka? Treba reorganizirati sve institucije od Sabora, ne treba ni ovdje biti 152 zastupnika do pravobranitelja, od Vlade, ne trebaju biti 19 ministarstava ili koliko ih ima pa sve do Ureda predsjednika države, od agencija pa do lokalne samouprave, od javnih poduzeća do vanproračunskih fondova itd. Znači, ovaj zakon donosi 30,5 milijuna kuna u 2009. godini. U 2010. trebalo bi 150 milijuna kuna, međutim ja sumnjam u te brojke. To je zasigurno malo ali opet ajde nešto. To govori da smo nekako sve rezerve iskoristili. Vidimo da se uvode i posebni porezi na telefone SMS-ne, uzimamo čak nezaposlenima, štedimo koliko se već da štedjeti, uvest će se uskoro vjerojatno i porez na kapitalnu dobit. Da li ćemo oporezovati kamatu ne znam. Pažljivo s porezom na imovinu. Zašto? Jer u Hrvatskoj više građana recimo posjeduje stan u svom u svom vlasništvu nego u Njemačkoj, Italiji ili jednoj Austriji. Zašto je tome tako? Zbog društvenih stanova koje smo otkupljivali ili koje ste otkupljivali, ja ne, 90., 91. za 5, 6, 7 hiljada maraka itd. Nažalost, oni koji nismo vjerojatno takvu priliku nikada nećemo ni imati. Nije pošteno ali je tako. No, nitko ne pita se da li bi trebalo i tajkune pitati od kuda im onaj prvi milijun maraka ili eura, ili ne znam dolara. Nije dovoljno samo ove poreze sada uvoditi. Kako je moguće da nitko njih ništa ne pita? Kako je moguće da mi nemamo recimo oporezivanje monopola ili poreza na turističko zemljište? Zakon će biti kasnije ali u prvom čitanju što će reći da ove godine opet nitko od njih kome pa ni ovako osiromašenoj državi neće platiti niti jedne kune. Kod ovog poreza o kojem je sada riječ ja se bojim kad ćemo donekle smanjiti prodaju automobila pojedinci neće kupiti Audi, BMW, kupit će Passat ili ne znam šta. Ali, znate zašto to govorim? Dolazim iz grada koji je prošle godine imao izvoz 114 milijuna dolara, svega 6 tisuća stanovnika. Znači, u mom Buzetu je izvoz per capita oko 20 tisuća dolara. Jedan mali Buzet sa 6 tisuća stanovnika 3, 4 puta više izvozi nego cijela Dubrovačko-neretvanska županija. Za Dubrovnik se gradi most, ja isto se slažem bolje bi bilo da se sagradi taj most za Pelješac nego jedna rukometna dvorana ako ni zbog čega da vrijednost nekretnina oko tog mosta poraste, zašto ne. Ali si postavljam pitanje tko će za potrebe istarske izvozne ekonomije sagraditi željeznički tunel Učka ili Ćićarija jer kažu mi iz Dubrovnika jasno je ako želite doći u Zagreb morate preći preko druge države 12, 13 kilometara koliko je tamo kraj Neuma a mi u Istri ako idemo željeznicom robu izvesti u drugi kraj Hrvatske moramo 200 kilometara proći kroz Sloveniju i produžujemo si put za 50, 70 kilometara i automatski da je niz roba samim time manje konkurentna no što bi bila da imamo taj željeznički tunel. Međutim, što je bit ja bih rekao ovoga zakona? Jedan buzetski "Cimos" tj. hrvatska auto industrija izvozi otprilike onoliko auto-dijelova koliko uvozi automobila. To je bilo načelo koje je recimo u Buzetu egzistiralo negdje do kraja 2004. godine, sad se to malo promijenilo. Znači, manji uvoz automobila biti će i manji izvoz. To je konkretno recimo značilo za Buzet, za "Cimos", za "Citroen". Prema tome, ja sigurno neću kupiti auto od 300 ili 400 hiljada kuna, nažalost ni od 200 ali da nam se ne bi ovo na neki način obilo u glavu. Jahtu na svoje ime neće kupiti nitko. Apsurd je bio recimo da trošarina na jahtu od 20 metara poput one "Malo vitra" se plaćala iznosom od 165 tisuća kuna koliko i na jedan mali ribarski brodić ili na neki mali čamčić. Neki će reći da se PDV na jahte ne plaća, ako je kupite na firmu vi PDV platite pa ga otpišete kasnije ali tako je svugdje, ako tom investicijom netko potače recimo gospodarstvo. Pošto nikad nisam bio ni na jednoj jahti baš me briga za jahte ali neki tim čarterom, i to treba isto tako reći, upotpunjuju turističku ponudu i bez neke jedrilice ili tog nekog motornog broda ni turizam ne može ići. Još jedanput ću ponoviti, mene baš briga za te jahte ali ovo do "Cimosa" ali i do još nekoliko tih hrvatskih recimo auto industrijskih sustava kao što je "Munja", "A.D. Plastika" itd. mi je itekako stalo. Što se tiče IDS-a IDS će isto tako glasati za ovaj zakon. Još jedanput ću ponoviti da poreze nažalost na luskuz ne plaća elita. Poreze u ovoj zemlji u pravilu plaća sirotinja, znači radnici, lokalna uprava, nezaposleni sada, umirovljenici a mislim da će se elita još jednom normalno izvući. Nije pošteno ali je u Hrvatskoj nažalost tako. Znači, IDS će glasati za ovaj zakon ali s druge strane bez da mi povećamo potrošnju malim ljudima se u ovoj zemlji bojim se s ovim novim porezima ne piše dobro. A kako bi im mogli izaći u susret? Da uvedemo diferenciranu stopu PDV-a od 10% na domaću hranu, na struju, na plin, na vodu. Jednom rječju, ako želimo i prihode u proračunu imate veće morat ćemo povećati potrošnju. nekih drugih proračunskih nemogućnosti, čitam sada npr. da HAK dođe recimo do kredita, lako je moguće u godini koja je pred nama očekivati zastoj cestogradnje. Europska banka, čitamo danas, ne želi financirati Podravski ipsilon odnosno autocestu do Siska. Na taj način vjerojatno mogu ispasti iz programa za iduću godinu ne samo Podravski ipsilon nego i most na Dravi, cesta Doli-Dubrovnik, Zagreb-Sisak, ukupno te četiri investicije planirane iznosom od 8,17 milijardi kuna. Inače, s druge strane, a to će u velikoj mjeri pogoditi, ja bih rekao, onu potrošnu potrošnu ili prihodovnu bolje rečeno stranu hrvatskog proračuna. Inače samo da kažem, baš sam jutros i vadio neke podatke, od 2001. do 2007. Hrvatska je otvorila 487 kilometara autocesta, Slovenija 142 kilometra autoceste. E sad bi trebalo vidjeti koliko je u ovome i stranih kredita. Kod Slovenaca niti jedna kuna ili niti jedan njihov prije tolar odnosno euro ili ne znam šta. Sve u svemu, vidimo i potrošnja benzina pada 20% u odnosu na 2008. i sve to govori da nam se dobro ne piše, a pada i prodaja automobila u 5. mjesecu za 66% u odnosu na 5. mjesec 2008. i prema prema tome postavlja se pitanje kakvi će biti efekti jednog ovakvoga poreza. Sve u svemu, mi ćemo glasati za taj zakonski prijedlog, ali bojim se da nekih naročitih efekata biti neće. Hvala lijepa. Znate šta, kako se ponavljaju neke stvari ovdje do beskonačnosti, opasno je zazivanje ograničenja temeljnih prava i sloboda čovjeka i građanina, pa tako da plovi po Jadranu u registriranim jahtama. Makar se to radilo o jednom čovjeku, a ostalih stotine tisuća nikoga ne interesiraju što plove. Dajte možete li izmisliti nešto drugo? Ovo je već izlizano toliko da je to više dosadno svakome slušati. Pustite čovjeka da se odmara, što ste ga se dovezali vi i mediji. U ime kluba HSLS-a gospodin Ivan Čehok. Izvolite. Dajte prestanite s tim, to je ponižavajuće. Gospodine predsjedniče, državni tajniče. Gospođe i gospodo zastupnici. Mi smo se i kao klub i kao socijalno liberalna stranka već više puta izjasnili o tome, posljednje pri raspravu o rebalansu proračuna i o proračunu za prošlu godinu, svjesni činjenice da teret ove krize ravnomjerno trebaju po načelu društvene pravednosti, pravičnosti, snositi svi. Budući da društvena pravičnost zahtijeva i jednaku raspodjelu tereta podnošenja krize na sve građane i mi smo mišljenja bili i danas smo mišljenja da je potrebno konačno odrediti što su to luksuzne robe ili što je to potrošnja onih dobara i usluga koje bismo mogli nazvati društvenim luksuzom ili osobnim luksuzom u potrošnji, što pak naravno ovisi i o nekakvom sustavu društvenih vrijednosti ili ljestvice društvenih vrijednosti koju je nažalost u Hrvatskoj dosta teško razaznati i prepoznati. S obzirom na to da najčešće postoji jedna službena ili možemo tako reći javna ljestvica i druga privatna odnosno druga skrivena, sasvim je sigurno da u zemlji u kojoj ako pogledate prosječne navike stanovništva, posljednji recimo podaci govore da svaki naš osnovnoškolac ili 80% naših osnovnoškolaca u dobi od 6. do 8. razreda posjeduju mobitele, što je iznad europskoga prosjeka ili pak da kroz nekoliko godina, onih zlatnih godina niskih kamatnih stopa smo bili rekorderi po kupnji automobila gledano po broju stanovnika ili recimo već poznati podaci da se u Hrvatskoj dosta troše alkoholna pića ili recimo cigarete. Dakle, potrebno je naravno razmišljati o tome što zapravo jest društveni luksuz ili luksuz u osobnoj potrošnji, što su nekakva dobra i usluge koja bismo možda mogli nazvati uobičajenim trošenjem ili sredstvima za osobnu potrošnju. Naše mišljenje, dobro je da se krenulo s posebnim porezom upravo na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove, jer oni zapravo i najviše utječu i na vanjski dug Republike Hrvatske, s obzirom da svi smo svjesni činjenice da dosta tih bankovnih kredita koji su se dizali su građani dizali upravo za vozila, za plovila, za određene druge robe i usluge koje možda ne bismo mogli nazvati uobičajenim ili svakodnevnim dobrima i uslugama. Sasvim je sigurno da je Hrvatska zemlja koja je u ovakvoj krizi, ali i zbog poremećenog sustava vrijednosti, o tome sam već govorio, treba razmisliti o većim trošarinama, dakle ne samo o oporezivanju luksuza. Mi smo doista država u kojoj je nevjerojatno da je pad prihoda od trošarina već nekoliko godina i u cijeni naftnih derivata, pa i u trošarinama kad je riječ o alkoholnim pićima ili kad je riječ o cigaretama. Nevjerojatno, mogu svjedočiti sa lokalne razine da u danima najvećega turističkoga prometa vi zapravo ne možete bilježiti rast potrošnje odnosno trošarina, što zapravo govori … /Govornik se ne razumije./… što lokalna samouprava ima pravo, dakle što govori o tome da je i porezna invazija dosta visoka, što govori o tome da nemamo sredstava nadzora i prikupljanja i na neki način nam onda onemogućuje ili nam otežava da i te trošarine i sredstva od trošarina koristimo za ono što bismo možda na nekakvoj ljestvici vrijednosti mogli nazvati prioritetnim. Spominjao se primjer ovdje skandinavskih zemalja koje su danas najsocijalnije države Europe, koje traže svoje načine i sada izlaska iz ove recesije koja je pogodila neke više, neke manje i njih i sasvim je sigurno da da primjeri tih zemalja pokazuju da upravo visoke trošarine recimo na alkoholna pića koja se smatraju luksuzom ili visoke trošarine na cigarete se zapravo prelijevaju u državnu blagajnu, državni proračun na taj način da se iz toga financira recimo obrazovanje. Ja mislim da nema doista nikakve zapreke da mi dignemo trošarine na kutiju cigareta i da iz toga se financira obrazovanje ili ono što ćemo nazvati ili proglasiti na ljestvici društvenih vrijednosti bitnim. Spomenut ću također često isticani primjer da mi danas u Hrvatskoj u gradovima u kojima je nezaposlenost 20 ili 25% ne možete ujutro sjesti na terase jer su sve pune, ali da zato ako hoćete sjesti u jednoj Švedskoj ili Norveškoj u središtu grada, ne samo da ćete imati mjesta za sjesti nego ćete moći i leći jer nema nikoga na terasama zato što je naravno cijena kave prosječne u Norveškoj primjerice 40 ili 45 kuna, da ne govorim o cijeni alkoholnih pića. Ali se zbog toga iz toga financiraju, imaju jedan od najboljih sustava socijalne skrbi, sustav državnih i javnih subvencija, sustav državnih ili javnih stipendija za visoko obrazovanje itd. Prema tome, mi ćemo sasvim sigurno trebati razmisliti o tome i da porezom, odnosno trošarinama i porezom na luksuznu robu financiramo nešto što velim na ljestvici društvenih vrijednosti i prema načelu društvene pravednosti možemo nazvati društvenim prioritetima poput, po mojem mišljenju je to sasvim sigurno obrazovanje. Ono što nije dobro, naravno mi možemo donijeti ovaj zakon, ali svi znamo da se stvarnost često opire administriranju pa onda naravno i oni koji troše luksuznu robu traže rupe u zakonima ili traže mogućnosti da izbjegnu plaćanje poreza na oporezivanje luksuza. To je činjenica da nažalost i do sada u Hrvatskoj nismo pronašli načina kako učinkovitim nadzorom, provjerom ući u trag onima koji su recimo koristili plovila ili osobna vozila za svoje potrebe, ali su ih prijavljivali pod druge potrebe ili pod nekakva osnovna sredstva i na taj način izbjegavali plaćanje poreza, prijavljivali to na tvrtke. Mislim da ministarstvo cijeli državni inspektorat treba pronaći efikasnije načine kako će tome stati na kraj. U Hrvatskoj se mora znati što je roba za ili što su sredstva za osobnu potrošnju, što su obrtna sredstva ili neka druga kapitalna sredstva za za posao, za biznis, za djelatnost, osnovnu djelatnost itd. Prema tome, mislim da uz ovaj zakon će ministarstvo trebati pod hitno i sve inspekcijske službe pojačati nadzor jer ćemo ponovno ovime zapravo podići poreznu evaziju, podići ćemo zapravo rasipanje poreznih sredstava, fiskalnih sredstava i na neki način ući još više u zonu sive ekonomije u kojoj naravno onda nećemo ni znati zapravo koji su pravi učinci ovoga zakona. Stoga bih naravno uz velim našu sigurno potporu ovome zakonu odmah zatražio od ministarstva da nas izvijesti u roku od 3 ili 4 mjeseca koja su sredstva i na koji način su sredstva prikupljena, koliko je sredstava više i kako se pojačao taj nadzor, odnosno provjera, koriste li se te luksuzne robe i usluge za svoje osobne potrebe, jesu li dakle one osobne ili se koriste za osnovnu djelatnost. Hvala. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je gospodin zastupnik Davor Bernardić. Izvolite. **Bernardić, Davor (SDP)** Hvala vam predsjedniče Sabora. Pa ja moram reći da je u ovom zakonu sporno vrijeme u kojem se donosi, vrijeme kad je voda došla do grla i kad je o punjenju proračuna, tj. o ovom zakonu ovisi i punjenje proračuna u sljedeća 2 mjeseca. Zašto kažem sljedeća, vidjet ćete iz rasprave. I zbog toga mi je i iznimno žao što je jučerašnja rasprava o povećanju poreza na dodanu vrijednost bila tek u 8 navečer skrivena od očiju javnosti jer podsjetit ću vas da je 2003. HDZ-ov predizborni program bio smanjenje PDV-a s 22 na 20%, a 2007. je predizborni program bio da neće biti novih poreza. Znači u oba slučaja, predizborni program se nije ostvario i ovaj tjedan Vlada predlaže čitav niz novih nameta, ali ne bilo kada, nego u vrijeme krize. I ono što sam sinoć rekao i sad ću podvući, kad se u jednoj Švicarskoj raspravlja i o stanjima poput rada stranaca, ide se na referendum. Tako su dvije mogućnosti da se uvode novi porezi i opterete i građani i gospodarstvo jedna je da se provede referendum o tome, a druga je da se provedu izbori. Ja moram reći da se novim nametima u vrijeme krize djeluje recesijski, a ne antirecesijski. Novi nameti u vrijeme krize znače slabiju naplatu poreza, a ne bolje punjenje Znače slabiji prihod državnog proračuna, a ne bolji prihod državnog proračuna. Novi nameti u vrijeme krize znače i slabiju potrošnju, slabija potrošnja generira slabiju ponudu, odnosno slabiju proizvodnju, slabija proizvodnja znači dodatan pad gospodarskog rasta, opterećenje i za gospodarstvo i za građane. I to je nešto što se vidi iz aviona i zato vam i mi sad tu možemo poručiti da će ovaj efekt djelovati za punjenje državnog proračuna vrlo kratkoročno. On će možda popraviti krvnu sliku koja je anemična u sljedeća 2 mjeseca, no međutim već 3. mjesec doći će upravo i zbog ovih zakona do slabijeg punjenja državnog proračuna. Porezi se uvode kad gospodarstvo raste, kad su gospodarstvenici, građani spremni platiti cijenu poreza, ali oni se uvode onda kad se s tim novcem zna kuda usmjeriti, kad je taj novac ciljan, a ne kad taj novac služi za krpanje proračuna. U vrijeme krize gospodarstvo i građani se trebaju porezno rasteretiti. To govore svi primjeri razvijenih zemalja koje ovih zadnjih godinu dana prilagođuju svoje zakonodavstvo tome i spuštaju kamatne stope, smanjuju stopu PDV-a, potiču gospodarstvo i rasterećuju gospodarstvo, a ne uvode nove poreze. Mi smo predložili da se uvede međustopa PDV-a prema preporuci Europske komisije od 10% na elementarnu hranu, dječje pelene, na najbitnije stvari za život. To je predložila Europska komisija, umjesto toga imamo prijedlog novih poreza i kakav je ovaj, ali i kakav je porez na dodanu vrijednost. poruka koja je suprotna od sveg što radi Europska komisija, onog što radi SAD i taj put sigurno, sigurno nije dobar. Predviđa se da će se novim porezima, pogotovo porezu na dodanu vrijednost, a i ovim porezom 150 milijuna poreza na dodanu vrijednost uprihoditi 1,5 milijardi plus 150 milijuna itd. na godišnjoj razini. Ja moram reći i još jednom ću ponoviti da novi porezi u vrijeme krize znače slabiju naplatu tih poreza, da novi porezi znače slabije punjenje državnog proračuna i da vam je ovo računica sigurno kriva. Vidjet ćete za 3 mjeseca. Da ne bi bilo da nismo rekli, klasifikacija po kojoj će se proširiti zona oporezivanja za motorna vozila, plovila i sve stvari u njoj, kako reći s našeg stajališta nema spornih stvari, ali ponavljamo sporno je vrijeme u koje se ono donosi, sporno je što taj novac nećemo usmjeriti da gospodarstvo naraste, nećemo usmjeriti u to da se stvori dodana vrijednost, da se stvori porezna masa od koje će se porezom skupiti više sredstava u državni proračun, nego upravo suprotno, mi zapravo iz jednog ograničenog kolača uzimamo još veći kolač da bi spasili tekuće obaveze i taj kolač postaje sve manji i manji. Što prije uzmemo porez, što prije uzmemo veći porez taj kolač će biti sve brže manji i zato je i ovaj zakon u vrijeme krize recesijski, a ne antirecesijski. On će ubrzati slabije punjenje državnog proračuna, a ne ubrzati bolje punjenje državnog proračuna. Hvala.

gospodine državni tajniče, uvažene kolegice i kolege. Evo ja ću biti kratak u ovom posebnom porezu na osobne automobile i plovila i neću govoriti o ovim dakle porezima o kojima smo razgovarali jučer već, dakle i zadržavati se na njima, obzirom da sinoć nije bio tv prijenos pa su neki očito iskoristili danas da kažu ono što je sinoć trebalo pred tv kamerama. Dakle posebni porezi na osobne automobile, plovila i zrakoplove, ali i ostala motorna vozila čuli smo to već vrlo lijepo plaćaju se prema posebnom Zakonu o posebnim porezima, tako da je sadašnje stanje otprilike da vlasnici zrakoplova sada plaćaju porez prema broju sjedala i to je u iznosu od 7 tisuća kuna do 30 tisuća kuna. Vlasnici plovila oporezuju se trenutno ovisno o dužini u metrima i ovisno da li ima kabinu ili nema kabinu. Za jahtu bez kabine plaća se porez od 6 tisuća kuna do 48 tisuća kuna, a sa kabinom od 15 tisuća do 150 tisuća kuna. Vlasnici automobila vrijednosti od 100 tisuća kuna pa do 150 tisuća oporezuju se sa 15 tisuća kuna, jasno plus još uvećanost za 23% za vrijednost automobila iznad dakle cijene od 100 tisuća kuna. Najviše se svakako oporezuju automobili iznad 350 tisuća kuna i to trošarinom od 98 tisuća kuna, a ona je uvećana za 48%. To je otprilike ovako ukratko, da čujemo kakvo je trenutno dakle stanje i pozicija. A ovim izmjenama Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila zrakoplove kriterij se mijenja apsolutno u potpunosti, jer oporezivanje ide dakle sukladno njihovoj vrijednosti je li dakle, a porez se plaća u fiksnom iznosu. na taj način dobivamo jednu novu kvalitetu. U svakom slučaju neovisno o tome da li se radi o automobilu je se ne razumije./… godina proizvodnje ovogodišnja, prije dvije ili tri ili ne znam koliko godina. Dakle isto se donosi na motocikle i sve njih. Bitno je samo da nije do sada prilikom uvoza registriran i da se jasno poštuju svi oni carinski propisi koji su na snazi i sada. Dakle neovisno o tome je li on dakle po godini proizvodnje nešto stariji, no i bitno je da nije do sada bio registriran. Kao i, to se može vidjeti, jasno imamo tablicu koja nam jasno iskazuje i daje sva ova mjerila o kojima govorimo, ali kao i do sada jasno kupci skupljih osobnih automobila, motocikala, plovila, zrakoplova snosili bi i veći porezni teret što je apsolutno na mjestu, a posebice oni čija cijena prelazi 5 stotina tisuća kuna, jer bi oni plaćali trošarinu od 177 tisuća i 500 kuna uvećanu za 63% iznosa koji prelazi iznos od 500 tisuća kuna. To je dakle maksimalan iznos. Ono što je bitno jeste da prema procjenama koje su napravljene jeste da bi se u proračun slilo na godinu dakle misli se svakako na punu godinu oko 150 milijuna kuna. Za sada se računa do kraja godine negdje oko 30, dakle to je nekakva procjena. Dakle ne možemo sada ni donositi neke konačne sudove, jer puni financijski efekt ovog zakona, pa kao i drugi vidjet će se zapravo tek iduće godine, prema tome svi ovi zakoni u biti su tek ono što, o čemu ćemo moći suditi 2010. godine i pretpostavka su jasno i projekcije proračuna za 2010. godinu, s obzirom na ono što ćemo vidjeti do kraja godine. Ono što je bitno isto tako istaknuti kod ovoga zakona, a i kod prethodnih je da je Vlada i ovim zakonom jasno pokazala uvažavanje svih članova vladajuće koalicije i svakako podržavam to i za ubuduće sukladno jasno dogovorima i potrebama i to je znak uvažavanja svih, jer kao što sam i jučer kazao jedino na taj način, dakle uvažavanjem svih i jednim međusobnim razgovorom i dijalogom možemo doći do konačnog, odnosno najboljeg rješenja u interesu svih građana. Prema tome dajem potporu ne samo ovom zakonu, nego i svakom drugom koji će se na taj način donijeti i koji će na tim zasadama svakako biti i predložen ovom Visokom domu. Na redu je gospodin zastupnik Josip Salapić. Izvolite. **Salapić, Josip (HDZ)** Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Pred nama je Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove. Da se ne ponavljam sa svojim kolegama koji su ovaj zakon podržali, podržat ću ga i ja, prije svega iz jasnoga razloga što je intencija predlagatelja zakona koji je pred nama. Intencija je svakako konsolidiranje fiskalnih prihoda državnoga proračuna, što nije za zanemariti da ćemo ove godine prema ovome prijedlogu državni proračun sliti 30 milijuna kuna, a slijedeće godine oko 150 milijuna kuna. Ovaj zakon je jedan u nizu zakona o kojima ćemo raspravljati i donijeti ovaj tjedan, koji prate treći rebalans državnoga proračuna i koji je preteča prijedlogu proračuna za 2010. godinu. Ovim zakonom jasno predlagatelj zakona Vlada Republike Hrvatske daje poruku da je konačno došlo vrijeme da se stajališta predlagatelja, ali i nekih financijskih poreznih stručnjaka koji su do sada upozoravali da su neka postojeća zakonska rješenja de facto, in favoren bogatijih građana, iznimno bogatijih koji su na neke načine pokušavali izbjegavati plaćanje poreza, a time izravno oštetili državni proračun i prihode Republike Hrvatske. Ovaj zakon ide prema tome smjeru. Ovaj zakon ide ka smjeru sprječavanja malverzacija, sprečavanja neplaćanja poreza i sprečavanja neplaćanja punjenja državnoga proračuna. Ovim zakonom koji je još jedna antirecesijska mjera Vlade Republike Hrvatske želi se dati jasna poruka. Došlo je vrijeme da svi oni građani koji imaju financijske mogućnosti, koji su bogatiji od drugih ovaj zakon smatra građane koji se mogu priuštiti ovakva luksuzna plovila, zrakoplove, automobile bogatim građanima. A ne ono što smo jučer čuli da se građani koji imaju do 3 tisuće plaću ili mirovinu smatraju bogatim građanima. Ovo je dame i gospodo i građani koji prate ovaj prijenos zakon za bogate građane. Ovim će se zakonom pokazati jasno da oni koji imaju prihode, imaju mogućnosti i trebaju platiti porez Republici Hrvatskoj. Dakako biti će problema u ovom zakonu. Neki će pokušati izbjegavati, čuli smo od kolege Lesara prije dva dana, da će neki pokušati i registrirati plovila, zrakoplove i automobile u drugim državama, ali ovo ovo je naš zadatak ovdje da skupa sa Vladom Republike Hrvatske iznađemo i druge mogućnosti. Pred nama je vrijeme, pokazali smo jasno koje smo poslali građanima u ime Vlade Republike Hrvatske prije par dana, što smo spremni učiniti. Da je došlo vrijeme da vladajuća HDZ sa svojim partnerima pokaže svojim građanima da smo sposobni voditi državu i da je došlo vrijeme da stanemo na kraj svim malverzacijama. Ovaj zakon podržavam. Ovaj zakon smatram antirecesijskom mjerom i ovaj zakon smatram nužnim, da u ovom trenutku učinimo sve što je moguće da punimo fiskalne ... državnoga proračuna Republike Hrvatske. Hvala lijepo. Izvolite. **Lesar, Dragutin (Nezavisni)** Samo kratka ispravka pokušaja kolege da citira moju raspravu od neki dan. Nisam rekao da će pokušavati izbjegavati plaćanje poreza, to rade. To već rade godinama na način da adrese prebivališta prijavljuju u drugim državama, a zapravo žive u Hrvatskoj kako bi izbjegli ne samo plaćanje poreza na skupa plovila, letjelice i vozila, nego i svih drugih poreza koji bi u Hrvatskoj trebali plaćati. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Imamo jednu repliku. Gospođa Gordana Sobol. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa kolega Salapić je se u onom dijelu o kojem vi govorite o nekoj budućnosti i mogu složiti da je stvarno došlo vrijeme da oni koji si mogu priuštiti takve luksuzne proizvode enormnih cijena, da i na adekvatni način u adekvatnim visinama plate porez. Ali ono što meni ostaje vrlo nejasno, dakle nejasno je i to koliko će ustvari biti efekata financijskih, ako uzmemo u obzir i ono što su i prethodnici govorili o enormnom padu sada već danas potrošnje. Uzmimo samo automobile, dakle negdje preko 50% je pala kupovina automobila, svih vrsta, pa i onih najluksuznijih. Ali mene zanima, što će Vlada i kada će Vlada, ovo se dakle odnosni na nove kupnje pretpostavljam tako, ako ja to dobro iščitavam. A što s onima koji danas imaju zrakoplove, koji danas voze luksuzne automobile? Što sa njima? Na koji način i kako Vlada misli njih oporezovati? A imaju registrirane ne znam negdje vani, prebivalište ili sama plovila ili automobile itd. ili ih imaju ili ih lijepo uvedu pod svoje tvrtke pa ih koriste kao fol osnovana sredstva za poslovanje? Dakle, to je ono što mi se čini da je u ovom trenutku prevažno pitanje. Jučer smo razgovarajući o nametima porezima, haračima ili kako ćemo ih sve nazvati, govorili i o potrebi i o onome što Vlada očito barem za sada nema namjeru. Što je sa porezom na kapitalnu dobit? Što je sa porezom na imovinu? Što je sa porezom na dividende? Dakle u tom smislu mi se čini da pozdravljajući intenciju ovog zakona ostaje otvoreno pitanje što je sa onima koji su se do sada nakupovali najluksuznijih proizvoda? Hvala. Upravo je isteklo vrijeme za prijavu od 10 minuta za prijavu u 10,42. Odgovor na repliku gospodine Josip Salapić. **Salapić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa ja bih rekao kolegici da su do sada postojali pozitivno pravni propisi Republike Hrvatske, pa osobe koje su do i kupovale vozila imale su priliku registrirati svoje vozilo po postojećim pozitivno pravnim propisima. Ovdje pričamo o zakonskom rješenju za ubuduće. Ono što trebam upozoriti. Jučer nismo razgovarali o haraču i razgovarali smo o porezu solidarnosti. Ovo je jedan od antirecesijski zakona, ovo je zakon koji će svoje procjene vidjeti tek krajem ove godine, sljedeće godine i proračunu za 2010. godinu. Ja mislim da našim građanima ne moramo 100 puta ponavljati harači, plašiti naše građane. Građani moraju shvatiti da Vlada Republike Hrvatske odgovorna, da smo jučer razgovarali o porezu solidarnosti, a danas razgovaramo o porezu na bogate. Miješamo kruške i jabuke kolegice. Danas razgovaramo o porezu za bogate, čije ćemo procjene vidjeti do kraja 2010. godine. Hvala. Na redu je gospođa zastupnica Tatjana Šimac Bonačić. Izvolite. **Šimac Bonačić, Tatjana (SDP)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče Sabora. Državni tajniče, kolegice i kolege. Pa ja mogu zapravo pozdraviti ovaj maleni napredak, što je do sada zapravo bilo je neprihvatljivo da se trošarine naplaćuju po dužnom metru plovila, odnosno po broju sjedala u avionu. I drago mi je da je kolega rekao da je ovo porez na bogate. Međutim, meni je žao što ovaj porez na bogate nije se primjenjivao, odnosno nije došao i prije, nego smo najprije oporezovali siromašne. I to je zapravo tragedija svih. zapravo prije nego bi se uopće osvrnula na ovaj zakon, ja ću nešto reći. Naime, osobno sam i predlagala neke izmjene i nekih pomorskih propisa kako bi se spriječile i onemogućile zlouporabe koje su Naime, Pomorski zakon nije propisao da se za upis jahte ili brodice kupljene u inozemstvu mora priložiti i dokazati da je proveden zakonski carinski postupak. Isto tako, i novim Pomorskim zakonom kao i njegovim izmjenama i dopunama samo se nažalost djelomično uspjelo spriječiti nelegalne aktivnosti sa plovilima na našem moru budući da kako stručnjaci navode ima dosta nepreciznosti, nedorečenosti, proturječja i uopćenosti nekakvih određenja. Slično se nažalost dogodilo i sa Pravilnikom o brodicama i jahtama. Naime, kako je odredbama Pomorskog zakona strana jahta definirana kao plovni objekt za šport i razonodu koji ima stranu državnu pripadnost i kojim se takvim smatra prema propisima države čiju državnu pripadnost ima. Lučke kapetanije svaku stranu mega jahtu ovlaštenu prevoziti više od 12 putnika ni u kom slučaju po ovome ne bi smjeli tretirati kao putnički brod. I sad se pitamo hoće li lučke kapetanije kad neki naš tajkun uveze koju mega jahtu istu smatrati kao jahtu ili putnički brod, i hoće li se prema tome na istu naplatiti trošarina ili ne. Evo na primjer, sjetimo se u "Večernjem listu" citiram iz 2007. godine: "Došla je jahta vrijednosti 10 milijuna eura. Uplovila je u splitsku luku, ponosno zauzela svoje mjesto i poslije je na uređivanje interijera utrošeno 3 milijuna eura.". Zakonom o posebnim porezima na osobne automobile itd. trošarina se plaćala u svoti od 150 tisuća kuna ukoliko nije plovilo smatrano putničkim brodom. I sada izračunajmo sami koliki je to postotak od vrijednosti plovila. I sad idemo ovaj slučaj usporediti sa prijedlogom izmjenama i dopuna ovog zakona, a rekla sam već prije da mi nije jasno zašto se u isti koš odnosno po istom kriteriju oporezuju i automobili i plovila. Međutim, prekratko je vrijeme da se o tome sada govori. Zadržat ću se na prethodnom primjeru one jahte. I u prijedlogu članka 6. stavak 1. mijenja se na predloženi način prema tabelarnom prikazu, pa iz tablice vidimo da je gornja vrijednost za plaćanje posebnog poreza na automobile, motocikle, plovila itd. vrijednost od 500 tisuća a vidimo da se u Republici Hrvatskoj uvoze plovila u vrijednosti od 10 milijuna kuna, tako piše. Pardon, 10 milijuna eura što je 74 milijuna kuna. Dakle, gotovo 150 puta više od predloženog gornjeg iznosa u prijedlogu teksta izmjena i dopuna ovoga zakona. Dakle, isti kriterij za plovilo od pola milijuna kuna i za ono od skoro 100 milijuna kuna. Upravo zbog toga i predlažem da se izradi i daljnje vrijednosti ne samo do 500 tisuća kuna jer ako je stavljeno u isti koš stavljeno i automobili, plovila i avioni, zapravo i plovila a znamo da plovila imaju veću vrijednost od automobila. Predlažem da se tu razrade dalje povećavaju broj razreda. još bih se osvrnula na članak 4. iz zakona, državni tajniče lijepo molim članak 4. koji naglašava, citiram: "Ovim člankom predložene su izmjene visina novčanih kazni kako bi se osigurala učinkovitija primjena zakona i jačanje discipline u njegovoj provedbi." Po tome ispada da je provedba bila učinkovita a s ovom izmjenom treba biti učinkovitija. kaznenim odredbama u članku 13. stavak 2. točka 1. postojećeg zakona propisano je da će se novčanom kaznom u iznosu od 20 tisuća kuna do milijun za za prekršaj kazniti itd., kaže iz članka 7. stavak 6. ovog zakona. Međutim, članak 7. navedenog zakona sadrži samo četiri članka. Prema tome, nije razvidno na koju se brodicu, jahtu, čamac unutarnje plovidbe iz članka 7. to odnosi. Znači da stavak 6. navedenog članka uopće ne postoji. Stoga je u praksi do sada bila upitna primjena ovih zakonskih odredbi. Sjetimo se zadnja promjena ovog zakona je bila 2004. godine. Znači, šest godina ova se odredba u praksi nije mogla ni smjela primjenjivati zbog ovakve sročene formulacije. Tek sada se člankom 4. prijedloga predlaže da se u stavku 2. točki 1. iza riječi: stavka broja 6. zamijeni brojkom 4., a sve kako bi se osigurala učinkovitija primjena zakona. Eto kakva je bila učinkovitost ovoga zakona. Hvala lijepo.

Postoji tri dileme, tri razloga zbog čega vjerojatno neću podržati ovaj prijedlog zakona. Prvi je taj što samo djelomično stoji tvrdnja da će se ovim izmjenama uvećati proračunski prihodi. Naime, nakon što sam pročitao da je Vlada u obrazloženju napisala da će se na godišnjem nivou dobiti novih 150 milijuna kuna pogledao sam državni proračun za prošlu i ovu godinu. U prošloj godini na ime ovog posebnog poreza ubrano je milijardu 452 milijuna kuna. milijardu 452 milijuna kuna. U drugom rebalansu za ovu godinu bilo je planirano da s naslova tog poreza država uprihoduje 933 milijuna kuna a u trećem je to povećano na 964 milijuna. Dakle, već u samom drugom i trećem rebalansu Vlada je bila svjesna da će posebni porez na motorna vozila, jahte, čamce, avione, zrakomlate i ostali luksuz biti manji nego prošle godine. Međutim, problem vidim u slijedećem, da je u prvoj polovici ove godine ostvaren prihod s tog naslova 392 milijuna kuna. Ako je u prvoj polovici 400 milijuna, u drugoj 400 to je godišnji nivo 800 milijuna. I uz ovo povećanje ne bi smjelo prijeći na godišnji nivo od 150 milijuna, znači 875 milijuna maksimalno. Zašto je toliko manji prihod ostvaren u prvih šest mjeseci i manji planiran za cijelu godinu? Znači li to da je prodaja tih dugotrajnih dobara toliko pala ili one posebno skupa vozila, letjelice i plovila koji se kupuju, a zbog kojih se zapravo i mijenja ovaj zakon, jer do 350 tisuća, ako se ne varam, nije nikakva promjena nego tek iznad toga. I oni naivni koji su ranijih godina to registrirali na svoje ime su sada počeli kupovati u ime i za račun tvrtki koje posjeduju. Ako me želite razuvjeriti dajte mi, molim vas nek mi netko da jedno jedino ime u Hrvatskoj, hrvatskog kapitaliste, tu riječ u Saboru izbjegavamo kao da ona sama po sebi je nešto negativno, a mi jesmo u kapitalizmu, dakle jedno jedino ime jednog kapitaliste, bogatog građanina koji se vozi u autu, avionu ili na jahti koja je registrirana na njegovo ime i kupljena kao fizička osoba. Ja doista ne znam. Za sve one koje su mediji prenosili kao veliku vijest nabavku nečeg novog i skupog, uvijek se ispostavilo da je to zapravo u vlasništvu poduzeća i vi ste toga u Ministarstvu financija svjesni da se to radi. Uzimaju S klase vozila na leasing, a na cestama ta vozila voze ljudi koji sa firmama veze nemaju, ali ne samo privatnim firmama, nego i javnim poduzećima. I u javnim poduzećima skupa vozila po cestama voze ljudi koji s tim firmama nemaju nikakve veze. I želim vjerovati da u onom akcijskom planu koji je Vlada naredila javnim poduzećima da donesu, da ćete posebnu pažnju posvetiti tko vozi ta vozila po hrvatskim cestama. Zašto dakle bogati Hrvati i Hrvatice kupuju aute, avione, jahte, na račun svojih tvrtki? Postoji jedan razlog koji je 23% težak, a to je taj da u tom slučaju ne plaćaju porez na dodanu vrijednost. Obični građanin, obični smrtnik po ovom prijedlogu zakon, ako će kupiti auto vrijedan 100 tisuća kuna, što nije neki luksuz, priznat ćete, platit će 15500 kuna ovog posebnog poreza i 23 tisuće kuna PDV-a. Isti takav auto kupljen na račun tvrtke biti će jeftiniji za 23 tisuće kuna. E sada kada bi ovaj prijedlog zakona, ali i zakon u cjelini, a posebice načini ponašanja poreznih uprava, bili takvi da bi ovu zloupotrebu sveli na minimum, jer se nikad ne može do kraja napraviti reda, ali svesti na minimum da, onda bi i ovaj zakon imao moju potporu. To što sam sad rekao znam da znate i vi u ministarstvu i većina ljudi u Saboru, ali samo iz godine u godinu konstatiramo i ništa ne činimo. Dobro je da Vlada promišlja i na ovakav način, ali nije dobro da jedno rešeto curenja poreznih obveza povlaštene kaste građana ove države i nadalje će imat mogućnost manipulirati nabavku imovine, a izbjegavanjem poreza. I druga vrst manipulacije koja se dešava upravo zbog poreza pa i ovi, ali i svi ostali, kada ugledni građani zasluženi heroji i heroine recimo hrvatskog sporta, ali i ostalih kategorija, prijavljuju svoja prebivališta u poreznim oazama da bi izbjegli jednu jedinu kunu plaćanja poreza Hrvatskoj, ali istovremeno su nagrađivani iz državnog proračuna za svoje sportske rezultate. Je li to pravedno, je li to jednakost građana pred zakonima ove države i je li to podjednako snošenje tereta krize u kojoj se Hrvatska našla? Ako me uvjerite, gospodine državni tajniče, da će se napraviti ali doista reda u radu poreznih uprava i ove manipulacije svesti na minimum i sa leasingom i kupovinom vozila na račun tvrtke, a zapravo za privatne firme, a često se čak dešava da te jahte idu čarter i legalni što također oni dole na moru koji bi trebali kontrolirat to znaju, ali opet ništa ne poduzimaju, onda bih glasao za ovaj zakon. Ali u ponašanju porezne uprave kroz ovaj zakon nisam vidio radikalne promjene i otud moje rezerve. Hvala lijepa.

ovog zakona mislim da je pravo pitanje. Ovo je u biti jedna priča za naivne, priča da se baci ustvari i način da se suzbije opravdani gnjev građana, da evo i bogati će nešto platiti. Kad bi oni do sada platili ono što su državi dužni, država bi bila u pola manje problemima. Izvolite reći tko vam sve duguje i u kojim iznosima, ali ste se okomili na one male. Njima pregledavate stalno knjige. Prema tome, priča o porezu na plovilima trebala bi se vratiti na priču odakle sredstva za kupnju tih plovila, za kupnju aviona. To su prava pitanja. I što vam radi Ured za sprečavanje pranja novca? Prema tome, ovaj prijedlog zakona, kao što kolega Lesar i s pravom upozorava, neće polučiti one rezultate koji se s pravom bi trebali i očekivali da ih on poluči, jer takvi već imaju registrirana, a sad će još više registrirati vozila u drugim zemljama pa će te jahte i brodice vijati strane zastave i to najčešće onih zemalja odakle već imaju nekretnine, a imaju nekretnine zahvaljujući tomu što Ured za sprečavanje pranja novca nije radio niti odradio svoj dio posla, a niti ga i sada radi. Kolegice Ingrid, ja bih malo korigirao i vaš stav. Nije samo ovo povećanje poreza za naivne, ja bih rekao da je ovo povećanje poreza za poštene građane Hrvatske koji su do sad uredno plaćali prema zakonima i oni će sad plaćati veći porez. Oni koji su do sad izbjegavali plaćanje tog poreza, odnosno manipulacije koje su radili prilikom kupnje predmetne predmetne robe, moći će to i nadalje raditi. Ali ponavljam svoju zabrinutost ako i bude realizacija ovog poreza za ovu godinu 800 milijuna, to je čak 45% manje nego je bilo prihoda u prošloj godini. 45% manje. Zato i smatram da je ovaj ambiciozni plan od 964 milijuna zapisan u 3. rebalansu doista preambiciozan. Hvala. Replika, gospodin Miljenko Dorić. Izvolite. **Dorić, Miljenko (HNS)** Hvala gospodine predsjedniče. Kolega Lesar, ja se sa vašim izlaganjem u cijelosti slažem, osim sa jednom rečenicom. Neću podržati ovaj zakon. Kolega Lesar, slažem se, sve probleme na koje ste upozorili ostat će ovim zakonom neriješeni. Ali ovaj zakon postojeći je izrazito nepravedan zakon. Ja vas molim zbog mojih riječkih ribara koji kad kupuju brodicu od 14 metara koja vrijedi 10 puta manje od luksuzne jahte od 14 metara, plaćaju isti porez. To nije dobro. Kada vaš poljoprivrednik u Međimurju zajedno sa svojim kolegama kupi poljoprivredni avion, onda on plaća za četverosjed isto kao i za luksuzni četverosjed nekog tajkuna kojim leti i obilazi ovu planetu. To je nepravedno. Ovaj postojeći zakon omogućuje tajkunu da kupi jahtu u dijelovima, da ju sklopi u Hrvatskoj i da izbjegne bilo kakva davanja. To je nepravedno. Dakle, barem napravimo jedan mali korak, mali korak, a onda dalje vršimo pritisak na Vladu da se krene rješavati sve ostale probleme koji ste sasvim opravdano naveli. Dragutin (Nezavisni)** Kolega Doriću, dali ste dobre razloge za glasanje za ovaj zakon. Razmislit ću kad dođe do glasanja, ali prije konačne odluke želim saslušati raspravu kolege Marića pa ću tek onda donijeti odluku konačnu. Hvala. Hvala vam Hvala lijepa. Evo, dobio sam inspiraciju temeljem rasprave kolega, nisam se onda morao posebno ni pripremati. Najprije bih kazao da se slažem s doktorom Dorićem koji je kazao da je dosadašnji zakon ementaler zakon, prepun rupa. Ali ako bih upotrijebio sličnu terminologiju, onda ovaj zakon koji se predlaže više sliči trapistu i zato ga osobno pozdravljam. Isto tako, drago mi je da ste kolegi Lesaru poručili da s obzirom na sve iznijeto i sve kritike, da ipak se treba glasovati za ovaj zakon i koliko poznajem kolegu Lesara, a i nakon onoga što sad kažem, ja vjerujem da se on još uvijek premišlja, ali da će na kraju ipak odlučiti za. Bez obzira i na velike propuste u postojećem zakonu, kolega Kajin koji je govorio nije ispravno kazao da se jednako plaća porez na jahtu od 20 metara i na ribarsku brodicu. Nije isti, ali nije bio pravičan. Ovaj prijedlog zakona ispravlja te nepravilnosti, te ekonomske neopravdane osnovice i nelogične osnovice jer osnovica za porez nije logična ni ekonomski opravdana u dužnim metrima, već kao što je sada u vrijednosti, novčanim iznosima. Čuli smo i od kolegice Jelaš kad kaže da povećanja poreza će smanjiti potrošnju. Istina je da povećanje poreza utječe na povećanje cijena, a povećanje cijena utječe na povećanje potrošnje. Ali isto tako taj intenzitet utjecaja ovisi o vrsti proizvoda. Veći je utjecaj na robu široke potrošnje, a vrlo mali utjecaj i najmanje je elastična potražnja na luksuzne proizvode. Dakle, utjecaj na kupnju luksuznih proizvoda zbog povećanja poreza i povećanja cijena neće bitno utjecati, a evo kazao bih otprilike kako to bogati i kupuju, kako se odlučuju kupovati. Ima jedna anegdota koju je jedan poznato nedavno prošle zime kad se vozio po snijegu, zastao je u snijegu, njegov skupocjeni automobil limuzina je zastala u snijegu. Došao je prijatelj po njega sa nekim krupnim krupnim impozantnim džipom, povezao ga je, odmah je krenuo. Pitao je kako se ovaj džip zove, ali mi je kazao kako odmah je nazvao i rekao kupite mi taj i Isto tako pojedinci iz helikoptera ugledaju zgodnu vilu na opatijskom primorju i kažu vidite, čija je ono, izvolite je kupit. Tako se kupuje otprilike luksuzna roba i ovaj zakon će upravo oporezivati takve i uprihoditi i ja vjerujem da će efekta biti. Biti protiv ovog zakona je biti protiv prihoda u državni proračun na temelju takvih. Istina je i ovo, i to sam govorio prije, gospodine Lesar, prije mislim 20 dana kako mnogi kupuju jahte na tvrtke i koriste u privatne svrhe. Zato za ukupni efekt ovog zakona treba doista paralelne mjere Ministarstva financija da se samo, nije nikakav problem da koriste oni u privatne svrhe, samo da se to tako i tretira i efekt će biti još ekonomski veći u Ministarstvu financija na prihodovnoj strani, samo ako se to tretira da je to dobitak … Onda će se plaćati svi, kao da je to reprezentacija, a ne trošak poduzeća i nemam ja ništa protiv toga da oni kupuju na firme jer će još biti veći efekt ako se to tako pravično i tretira. Imam ovdje jedino malu opasku na visinu kazna koje su i dobre, ali rasponi mi se čine malo preveliki za kaznu od 500 kuna do 50 000. Ministarstvo financija bi trebalo tu pripaziti da se izbjegne subjektivnost pri ocjeni visine kazni jer je ogroman raspon od 500 kuna do 50 000, od 2 000 do 100 000 kuna za isti ili sličan prekršaj.

jer on ne utječe ničim na one koji su u ovoj krizi najviše oštećeni. On utječe samo na one, i ubire porez samo od onih koji se čak u ovoj krizi najviše bogate. I zato ću zdušno podržati ovaj zakon i apelirati kolegi …/Govornik se ne razumije./… da i on glasuje za ovaj zakon, jer mi se čini samo da se još on premišlja u ovom Saboru. Hvala lijepa. Izvolite. **Lesar, Dragutin (Nezavisni)** Kolega Mariću, uvjerili ste me. Posebice ovom usporedbom da je dosad zakon bio poput sira ementalera, a da nakon ove intervencije će ipak više ličiti na trapist. Nadam se da ste u pravu. I kolega Dorić je dao dobre razloge. Rekao je da je ovo bar mali korak u poboljšanju zakona, ali ove paralelne mjere ponašanja poreznih uprava, koje je kolega Marić također zagovarao, i možda ovu ispravku štamparske pogreške u kaznama od 500 kuna do 50 tisuća možete ispraviti amandmanom Vlade. Možda tu fali samo nula, prilikom prijepisa ispala jedna nula kod 500 kuna. Ali do kraja godine ako neće biti ovih paralelnih mjera i ponašanja porezne uprave, kolega Dorić i kolega Marić vas ću proglasiti krivcima što se zakon nije doradio. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Odgovor gospodin Goran Marić. Hvala lijepa kolega Lesar, drago mi je da ste uvažili kolege Dorića i moje argumente, da ste razaznali i korist koja se može dobiti od ovog zakona. Prihvatit ću i kritike koje ćete mi uputiti ako ne bude efekta od ove primjene, ali ja se nadam da će efekta sigurno biti s obzirom kako smo postali kritični u odnosu i kako se raspravlja na sve zakone u ovom Saboru i vjerujem, a i ovaj prijedlog zakona je dokaz da i u Ministarstvu financija pušu novi vjetar. **Markovinović, Krunoslav (HDZ)** Pa evo lijepo nam je objasnio kolega Marić kako bogati kupuju, dakle štede, paze da izbjegnu sve moguće poreze i slično. A sada samo jedan primjer da vidim kako siromašni kupuju, pogotovo kad ne kupuju svojim novcima. Evo npr. nije riječ baš o brodovima, ali je recimo riječ o nagibnim vlakovima, komada 8. Kupljeni bez natječaja, direktnom pogodbom, nesigurni za ove ceste, za vrijeme 2003. godine evo u to vrijeme predsjednik Nadzornog odbora HŽ-a gospodin Slavko Linić kupuje za 36 milijuna 800 tisuća eura vlakove nagibne. I što veli kolega Dorić, veli trebalo bi prvo popraviti cestu, pa onda kupovati bolnička kola. Vidite mi nismo popravili pruge, ni uredili pruge, ali smo kupili 8 vlakova u to vrijeme. Dakle bacanjem novaca kakvi su, da li su ispravni. Nitko ne tvrdi da su za ovu nesreću, da je kriv ovaj vlak, ali je interesantno da je prije te nesreće jedan običan vlak prošao po istoj emulziji bez problema. Ali nisu dovoljni samo vlakovi, treba odmah kupiti još neke druge stvari. Pa recimo za 4 milijuna eura mobilne uređaje za pregled i prodaju karata u vlakovima koji nikad nisu montirani, jer se nisu pokazali normalno dobrim. I na kraju priče 4 milijuna i 36 milijuna eura, to je 40 milijuna i 800 tisuća eura koji su očito bačeni. Dakle tako kupuju siromašni ako kupuju državnim novcima. Ali zato na sva usta pričamo o štednji koja bi trebala biti sad, jer se ova vlast razbacuje, a vlast evo 2003. godine je štedila na ovaj način. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Odgovor, gospodin Marić. Izvolite. **Marić, Kolega Markovinović kažete kako bogati kupuju. Pa bogati kupuju, u pravilu bogati kupuju luksuzne proizvode. Kad ugledaju novi moćni džip, novu jahtu ili helikopter oni, njih zadivi ta moćna nova tehnologija i vjerojatno više ih motivira u kupnji ta moć tehnologije nego što ih demotivira cijena. A isto tako vjerujem da oni su uvjereni da će i oni biti i osjećati se moćniji u tako moćnoj tehnologiji, pa ih to još dodatno motivira. Hvala. I pojedinačno zadnja, gospođa Nada Čavlović Smiljanec. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Pa vezano uz Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o posebnom porezu koji možemo nazvati porez na luksuzne proizvode o kojem danas raspravljamo, vidimo da su izmjene vezane uz određivanje visine posebnog poreza pri oporezivanju novih i upotrebljavanih osobnih automobila, te plovila i zrakoplova. Isto tako ovim zakonom izjednačava se način oporezivanja novih osobnih automobila, ostalih motornih vozila, te plovila i zrakoplova tako da je porezna osnovica za sve navedene proizvode njihova vrijednost. Postavlja se pitanje zašto do sada plovila i zrakoplovi nisu bili oporezivani po njihovoj vrijednosti, …/Govornica se ne razumije./… porezna osnovica utvrđivala prema broju sjedala za zrakoplove, odnosno prema dužini izraženoj u metrima za plovila. Pa je sam predlagatelj u ocjeni stanja navodi da se navedenim izmjenama postiže veći stupanj oporezivanja s obzirom na to da se ovim izmjenama uz ostalo namjerava dodatno pojačati oporezivanje prema ekonomskoj snazi poreznog obveznika, što znači da bi kupci skupih automobila, plovila i zrakoplova plaćali i veći porez. Pa nije li jedno od temeljnih načela da se porez treba plaćati prema ekonomskoj snazi obveznika. Ovaj princip se ovdje očito cijeli niz godina nije poštivao. Upravo zbog toga svi oni koji su do sada nabavili skupe zrakoplove i plovila neće naravno platiti ovaj novi izmijenjeni i veći porez. Oni su platili porez na skupe jahte prema dužini bez obzira na to kolika vrijednost tih jahti je bila, a istovremeno u tom istom zakonu koji danas mijenjamo svi oni građani koji su kupili osobne automobile i motocikle platili su prema njihovoj vrijednosti. Pitamo se zbog čega znači zrakoplovi i plovila nisu isto tako bila oporezivana prema njihovoj vrijednosti. Očito je da država nije do sada željela oporezivati bogate, jer to pokazuje i izmjene porezne osnovice tek Isto tako, zašto država ne uvede oporezivanje imovine? Zašto se ne uvede konačno porez na kapitalnu dobit? Zašto se ne uvede oporezivanje dividendi koje se isplaćuju u milijunskim iznosima? Najlakše je vidimo bilo uvesti porez na dohodak, na plaće i mirovine, a oni svi koji su stekli ogromna bogatstva na pitanje koji način, taj porez očito neće platiti. Nadalje, navodi se da je to jedna od antirecesijskih mjera, je da znači od mjera, koja bi na neki način pomogla Hrvatskoj da izađe iz krize. O tome je govorio i kolega Bernaredić. Međutim, smatramo da je to sasvim pogrešno. U recesiji, u krizi ne trebalo uvoditi nove poreze, odnosno ne bi trebalo povećavati postojeće poreze. Ali eto mi činimo upravo to. U recesiji, u krizi jasno je mi dodatno oporezujemo građane, povećavamo porez na dodanu vrijednost što će u konačnici rezultirati samo slabijim punjenjem državnog proračuna, odnosno nećemo postići one efekte koje želimo postići uvođenjem novih poreza i povećanjem postojećih. Hvala lijepo. Hvala. Imamo replike, gospodin Ivan Hanžek. Izvolite. **Hanžek, Ivan (SDP)** Pa što se tiče poreza ja sam za diferencirane stope i za povećanje poreza za one koji moraju i trebaju platiti više. Međutim najčešće u ovoj državi nastaje problem da mi mislim donošenjem poreza riješiti kao čarobnim štapićem problem. A istovremeno službe i institucije ne funkcioniraju. One koje bi trebale istražiti i ispitivati, ustanoviti odakle i da li je na zakoniti način stečen novac kojim se kupuju i nabavljaju trajna ili vrijedna dobra. S kolegom Marićem se slažem da bolje išta, nego ništa. I u toliko se sa kolegicom ne slažem da treba odbiti poreze. Da, ali voditi računa da nije dovoljno donijeti zakon. A s obzirom da je kolega Markovinović uletio sa nagibnim vlakovima. Sada ću ja uletiti da mu odgovorim, da država treba prekontrolirati državne tvrtke koje su u posljednje 4 godine kupovale dva puta kompletnu informatičku opremu koja stoji po skladištima i nikada nije stavljena u funkciju. Pa ajde idemo se nabacivati vlakovi i ova informatička oprema ne znam koliko imaju veze sa porezima, ali s obzirom da je kolega Markovinović

odgovor. **Čavlović Smiljanec, Nada (SDP)** Pa kolega Hanžek dobro ste rekli. Postavlja se ustvari pitanje od kuda pojedini porezni obveznici, odnosno poduzetnici uopće imaju tolika sredstva i toliko novca da mogu kupovati skupe jahte i zrakoplove. Radi se o tome da inače postoje propisi u ovoj državi, postoji Zakon o porezu na dohodak i Porezna uprava je dužna uspoređivati dohotke, dužna je uspoređivati s imovinom koju su ti poduzetnici stekli i na taj način po godišnjoj privredi utvrđivati da li imovina koju su poduzetnici stekli mogla biti pokrivena iz one dobiti koje poduzetnici su u tijeku godine su stekli. Međutim, ja moram reći da u Poreznoj upravi se taj postupak oporezivanja provodi vrlo malo, on se gotovo uopće ne provodi i provodi se što je najtragičnije selektivno. Ne kod onih koji imaju ogromnu imovinu i male zarade, nego naprotiv provodi se kod onih koji nisu politički podobnici. Ide se u provjeru kod onih koji imaju malo. A kod onih koji imaju velike i kupuju luksuzne jahte i nekretnine, za njih se zna itekako koji su to obveznici. Kod njih nažalost se ta provjera podataka ne vrši. Hvala. Replika gospodin Marin Jurjević. **Jurjević, Marin (SDP)** Hvala. Ja osobno mislim da ovaj zakon treba podržati i da mu je intencija Kako će neki izbjegavati, pokušati izbjeći to je druga stvar, ali sama intencija je dobra. Ono što nije dobro da ovdje licitiramo sa tragedijama. Jedna velika i strašna tragedija se desila prije nekoliko dana, a ne prije 6 ili 7 godina i licitirati s time u političke svrhe je neoprostivo. Trebamo pokazati pijetet prije svega prema žrtvama i članovima obitelji koji su izgubili te ljude. A svatko onaj tko je kriv što se desilo zbog aljkavosti, zbog eventualnog kriminala, protuzakonitog neodgovornog ponašanja, neka odgovara. Ali draga gospodo, ti vlakovi su vozili 6, 7 godina, nije bilo nesreća ona se desila neki dan. Ona se desila neki dan. I sve ono što znamo do sada sredstvima informiranja, oni koji su krivi za tu nesreću krivi su zbog toga što su aljkavo obavljali posao koji je odgovoran. Radili su ga neodgovorno. I nije dobro da u trenutku kada proglašavamo i dan žalosti u državi, da to uvodimo u ovu dvoranu kao argument za političke obračuna koji su zaista Ali ste za pravnu državu, jel tako. Svi smo za to. Bez izuzetka. I kada to reknemo sve smo odgovorili na naša pitanja.

Zaključno, gospodin Zdravko Marić, državni tajnik u Ministarstvu financija. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Dame i gospodo zastupnici. Evo samo kratko zahvala svima koji su sudjelovali u raspravi. Osobito mi je drago kao što smo čuli da ja ću reći oprezno većina će podržati ovaj zakon. Ima još nekoliko neodlučnih. Ali isto tako samo kratko nekoliko opaski vezano za komentare vaše i sugestije na ovaj zakon. Dakle čuli smo nekoliko puta dakle ove usporedbe kod polovila između jahti i recimo ribarica, odnosno plovila za tu namjenu. Dakle tu treba vrlo jasno reći da i u postojećem zakonu, a tako i ovim izmjenama zakona, ukoliko je plovilo namjena njegova za obavljanje registrirane djelatnosti, ono je oslobođeno sukladno postojećem članku 7. ono je oslobođeno plaćanja trošarine. smo davali i kada smo čuli u raspravi dakle paralelu na automobile da li SC ili već koje klase odnosno džipova trošarine automobila plaćaju svi. bez obzira na namjenu, bez obzira na registriranu djelatnost, bez obzira bili pravna ili fizička I konačno isto tako jedna primjedba, odnosno opaska uvažene zastupnice Šimac Bonačić vezano na ove prekršajne odredbe i članak 13. i sama je spomenula u raspravi da smo i Pomorskim zakonom možemo tako reći kolokvijalno uhvatili dobar dio tih određenih zlouporaba, ali čisto odgovor i mislim zahvala na njenoj primjedbi je da povrh ovog zakona i Carinskim zakonom i Općim poreznim zakonom mi možemo kvalitetno vršiti i vršimo zapravo i nadzor i kontrolu, odnosno sprječavamo eventualne zlouporabe. **Bebić, Hvala. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.